Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika HNS-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Gospođa Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Poštovani gospodo i gospođe. Hrvatski sabor 16. svibnja 2008. godine je ratificirao Europsku konvenciju o naknadi šteta žrtvama kaznenih djela nasilja od 24. studenoga 1983. godine. Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu u poglavlju 24. pregovora - Pravda, sloboda i sigurnost kao ključni prioritet Hrvatski sabor odredio je donošenje zakona kojim će u nacionalno zakonodavstvo implementirati odredbe direktiva vijeća o naknadi šteta žrtvama kaznenih djela. Sukladno direktivi vijeća žrtve kaznenih djela u Europskoj uniji trebale bi imati pravo na pravičnu i primjerenu naknadu štetu koju su pretrpjele bez obzira gdje je u Europskoj uniji počinjeno kazneno djelo. Sukladno direktivi države članice moraju osigurati da kada je namjerom počinjeno kazneno djelo nasilja u državi članici koja nije država u kojoj podnositelj zahtjeva za naknadu ima svoje stalno prebivalište, podnositelj zahtjeva ima pravo predati zahtjev nadležnom tijelu u državi članici stalnog prebivališta. Naknadu štete plaća nadležno tijelo države na čijem teritoriju je počinjeno kazneno djelo. Svrha europske konvencije kako je navedeno u njezinoj preambuli je stvaranje okvira kako bi se iz razloga pravičnosti i društvene solidarnosti riješio položaj žrtava kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom koju su pretrpjele teške tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja, te uzdržavanih članova obitelji žrtava koje su umrle od posljedica takvih kaznenih djela i uvođenje ili razvijanje sustava za naknadu tim žrtvama od strane države na čijem su području takva kaznena djela počinjena osobito ako počinitelj nije otkriven ili ako nema sredstava. Prema europskoj konvenciji naknade štete koju plaća država, treba obuhvatiti barem izgubljenu zaradu, troškove liječenja i bolničke troškove, troškove pogreba a u odnosu na uzdržavane članove obitelji gubitak uzdržavanja u sustavu naknade može se i utvrditi. U Republici Hrvatskoj žrtve kaznenih djela mogu ostvarivati naknadu štete od počinitelja prijedlogom u kaznenom postupku ili tužbom u parničnom postupku. Međutim, u hrvatskom zakonodavstvu nije utvrđeno pravo na novčanu naknadu koju bi davala Republika Hrvatska. Stoga se predloženim zakonom uvažavajući načela europske konvencije i odredbe direktive vijeća uređuje pravo na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom, pretpostavke i postupak za ostvarivanje prava na naknadu tijela koja donose odluku i sudjeluju u postupku odlučivanja o ovom pravu te se određuju tijela i postupak koji se primjenjuje u prekograničnim slučajevima. Ovim zakonom nije obuhvaćena naknada štete nastala usred terorističkog djelovanja jer je ona uređena posebnim zakonom, a sukladno navedenoj konvenciji niti kaznena djela iz oblasti prometa, jer su ona također obuhvaćena posebnim propisima. Novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom daje Republika Hrvatska na načelima društvene solidarnosti i pravednosti. Ovlaštenici prava na naknadu su neposredna i posredna žrtva. Neposredna žrtva je osoba koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja. Kaznenim djelom nasilja smatra se kazneno djelo počinjeno s namjerom uz primjenu sile ili povredom … integriteta te kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom kojim je kojim je prouzročena smrt, teška tjelesna ozljeda ili teško narušavanje zdravlja jedne ili više osoba, a propisano je kaznenim zakonom kao teži oblik temeljnog kaznenog djela počinjenog s namjerom. Kada spomenuta kaznena djela prouzroče smrt neposredne žrtve, pravo na naknadu ima posredna žrtva. U krug tih osoba ulaze bračni drug, izvanbračni drug, dijete i roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak, neposredne žrtve i osobe s kojima je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici. Uvjeti za ostvarivanje naknade prema predloženom zakonu su sljedeći. Naknada se može ostvariti samo ako su naprijed navedena kaznena djela počinjena prema neposrednoj žrtvi na području Republike Hrvatske, na hrvatskom brodu ili hrvatskom zrakoplovu bez obzira gdje se žrtva nalazi i u trenutku nastupanja posljedice kaznenog djela. Daljnji je uvjet da je kazneno djelo evidentirano ili prijavljeno policiji ili državnom odvjetništvu kao kazneno djelo. Pri tome valja istaći da ovlaštenici imaju pravo na naknadu neovisno o tome je li počinitelj kaznenog djela poznat i bez obzira na pokretanje kaznenog postupka. Naknada se priznaje žrtvama koji su državljani Republike Hrvatske ili imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te žrtvama koji su državljani države unije ili imaju prebivalište u državi članici Europske unije. Sukladno osnovnim načelima europske konvencije prema predloženom zakonu naknada se priznaje za troškove zdravstvene zaštite, za izgubljenu zaradu, zbog gubitka uzdržavanja i za pogrebne troškove pod uvjetom propisanim zakonom. S obzirom da se ne radi o naknadi štete nego o naknadi koju država daje na načelima društvene solidarnosti i pravednosti, naknada se priznaje u pravilu u ograničenoj visini i samo onda ako osoba koja ostvaruje pravo na naknadu nema pravo na naknadu iz drugih izvora kao što je zdravstveno osiguranje, mirovinsko ili zbog drugih osnova. Predloženo je da tijelo nadležno za odlučivanje o pravu na naknadu bude odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kojeg će imenovati Vlada Republike Hrvatske. Sastav tog tijela prema predloženom zakonu je sljedeći. Predsjednik odbora bio bi sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a članovi odbora, zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, predstavnik civilnog društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i stručnjak iz područja zdravstva ili socijalne skrbi. Prema predloženom zakonu Ministarstvo pravosuđa obavljalo bi administrativno stručne poslove. Osim toga, prema predloženom zakonu Ministarstvo pravosuđa nadležno je za obavljanje poslova u prekograničnim slučajevima. Informiranje žrtava o pravu na naknadu i tijelu kojem se mogu obratiti radi ostvarivanja tog prava važna je komponenta predloženog zakona prema kojem u informiranju žrtava sudjeluje policija, državno odvjetništvo, sudovi, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova. Zakonom se uređuje postupak za ostvarivanje naknade, te u skladu sa direktivom Vijeća i postupci u domaćim i stranim prekograničnim slučajevima. Domaći prekogranični slučaj je slučaj kada je kazneno djelo počinjeno na području Republike Hrvatske i o pravu na naknadu po tom zakonu odlučuje odbor, a zahtjev za naknadu je podnesen nadležnom tijelu u drugoj državi članici Europske unije u kojoj žrtva ima prebivalište. Strani prekogranični slučaj je slučaj kada je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici Europske unije i za odlučivanje o pravu na naknadu je nadležno tijelo te države, a zahtjev za naknadu podnosi osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Također se uređuje i prijelaz prava žrtve prema počinitelju kaznenog djela na Republiku Hrvatske, vraćanje neosnovano stečenog od žrtve, postupanje u situacijama u kojima je žrtva ostvarila naknadu štete od počinitelja kaznenog djela, financiranje naknade žrtvama kaznenih djela i evidencija o podnositeljima zahtjeva i donesenim odlukama. Donošenjem predloženog zakona omogućit će se ostvarivanje pravične primjene naknade žrtvama nasilnih namjernih kaznenih djela uz uvažavanje standarda i načela propisanih europskom konvencijom te sukladno direktivi Vijeća. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Riječ imaju predstavnici odbora. Odbor za pravosuđe, predsjednik Odbora Ivo Grbić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 8. sjednici održanoj 18. lipnja 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, s konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. lipnja 2008. godine, s prijedlogom da se zakon donese po hitnom postupku. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela, sukladno članku 73. Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se ovim prijedlogom naše zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Prijedlogom se uređuje pravo na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom, uređuje se pretpostavke i postupak za ostvarivanje prava na naknadu, uređuju se tijela koja donose odluke i sudjeluju u postupku odlučivanja, propisuju se postupci u prekograničnim slučajevima. U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje predmetnog zakona i istakli su da će zakon omogućiti ostvarivanje pravične i primjerene naknade žrtvama nasilja namjernih kaznenih djela, uz uvažavanje standarda i načela te osigurati sustav suradnje radi ostvarivanja naknada štete u prekograničnim slučajevima, proširenju djelokruga rada Ministarstva pravosuđa. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 7 glasova za i 3 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Hvala lijepo. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za europske integracije? Nema nikoga. Neće govoriti. Dobro. Otvaram raspravu. U ime kluba zastupnika SDP-a riječ ima zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, predstavnici i predstavnice Vlade, kolegice i kolege. Nema sumnje da je svekolika javnost s velikim iščekivanjima očekivala ovakav prijedlog zakona, a jednako tako i s velikim i prevelikim nadama. Tim više što smo mi evo, kao što reče državna tajnica, nedavno dakle 16. svibnja 2008. godine donijeli Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja koja još datira iz daleke 1983. godine. I nema sumnje da je to nešto što je hrvatskom zakonodavstvu odnosno hrvatskom pravosuđu kojeg će primjenjivati u najširem smislu riječi, a i administraciji da bi se ostvarila pravda, potrebno. Vrlo je obećavajući naslov. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Zakon dakle i da li je sadržaj takav da će zaista žrtve dobiti pravednu i pravičnu zadovoljštinu bar bar što se tiče novčane naknade. Drugo načelo je načelo društvene solidarnosti i pravednosti. Je li pravedno, odmah ću upitati, da netko za smrt dakle te povezane osobe dobije za izgubljenu zaradu ukupan i jedini iznos od 35 tisuća, da sve povezane osobe, svi oni koji su iza ubijenog ostali dobiju 70 tisuća daleko ispod onoga što dobije svaki političar za uvredu i klevete. I bolje je bilo onda ne donositi ovakav zakon ako nemamo sredstava, jer ovo je zakon koji iziskuje značajna materijalna sredstva. Ja mislim da i ova Hrvatska u ovom trenutku i to hrvatski proračun može podnijeti, ali na ovakav način mislim da se mi rugamo žrtvama. Dodatno ih viktimiziramo sa ovakvim prijedlogom da ćemo im dati pet tisuća naknade za pogrebne troškove. tisuća kuna naknadu zbog gubitka uzdržavanja, maksimalno svi koliko god ih ima da podijele 70 tisuća i 35 tisuća za izgubljenu zaradu. To je nešto što u ime kluba evo mogu reći da SDP stavlja ozbiljnu primjedbu i generalno sada pošto se radi o konačnom čitanju osvrnut ću se i na pojedinačna rješenja koja odudaraju od osnovnih postavki koje su zagarantirane u kaznenom pravu a i u civilu, iako se radi o specifičnom zakonu, lex specialis, on takva generalna načela ovaj zakon ne može negirati, on ih može još razraditi, a ne ukinuti. Naime, u ocjeni izvora potrebnih sredstava za provođenje zakona već je razvidno da predlagatelj računa, dakle i za ovakav minoran iznos koji se obistinjuje, računa da će tek 50% žrtava tražiti takvu naknadu štete. A znamo o kakvim kaznenim djelima ovdje je riječ i tko može dobiti. Dakle, radi se o žrtvama koje su bile izvrgnute najtežim kaznenim djelima, ubojstvima, teškom tjelesnoj povređivanju i svim kaznenim djelima nasilja. A nema sumnje da upravo ova kaznena djela narušavaju osnovne vrijednosti čovjeka i zajednice u najvećoj mogućoj mjeri, elementarne uvjete zajedničkog života i teško i preteško pogađaju obitelj koju to zadesi, odnosno u kojoj se nađe takva žrtva. Prema tome, s puno više obzira trebao je predlagatelj krenuti u izradu ovog zakona i osigurati sredstva. Na ovakav način samo da kažemo, da mi imamo takav zakon, koji ne rješava praktički ništa, odnosno malo toga i stvara dodatne nepravde i bijes takvih, mislim da je onda ili trebalo pričekati, prije svega sa određenjem ovih sredstava, a druga je stvar što ima čitav niz odredbi koje nisu pravedne, koje nisu pravične, a nisu i na tragu demokratskih načela koje važe u našem civilu i u kaznenom sudovanju. Zbog toga evo mi u SDP-u predlažemo da predlagatelj razmisli bez obzira što se radi o europskom zakonu, dakle o zakonu koji nosi oznaku P.Z.E. Mi moramo imati kvalitetan zakon, kako bi mogli zaista obistiniti ovu naknadu koje žrtve kaznenih djela zavrjeđuju i kako bi se u punini mogla ostvariti Europska konvencija o naknadi štete koju smo evo mi izglasali 16. svibnja. Ovako stanke će, odnosno žrtve često dobiti golo pravo, a pitanje i način na koji će ga ostvariti i u kojem obimu će ga moći ostvariti. Pa da krenemo redom. Prije svega, sasvim neosnovano predlagatelj, dakle da još jednom ponovim, računa na sasvim nerealnu računicu, da će samo 50% žrtava tražiti ovu naknadu štete. Ako vidimo u okrivljenicima o kojima se radi, da su najčešće osobe, često budu to osobe koje nemaju nikakvih sredstava ili imaju sredstva koja nisu na njima, tako da je oštećenik vrlo teško, odnosno žrtva teško mu je doći i namiriti se od počinitelja. Dakle, u pravilu njegov zahtjev će biti uperen prema državi. Takvih je najviše, prema tome ponavljam, nije realno da je predlagatelj procijenio da će samo 50% žrtava tražiti ovakvu naknadu štete. Iz toga dakle, vidljivo je kojim sredstvima se i raspolaže. Sasvim neosnovano i ne zna se zbog čega, protivno svim mogućim zakonima i odredbama koje rješavaju pitanje naknade štete i osoba koje imaju pravo na naknadu štete, ovdje u ovom zakonu u članku 5. sužava se krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete. Tako su iz tog kruga u članku 5. stavak eliminirani braća i sestre koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu sa žrtvom i bili upućeni jedan na drugog. Jednako tako, eliminirani su i unuci, iako zakon priznaje naknadu štete i kazneni i građanski naš, ukoliko je postojala posebna emotivna veza između bake i djeda bez obzira jesu li s njima živjeli ili ne, što se apostrofira samo u stavku 7. Dakle, sužen je već sada, iz ovoga vidimo da je zakon vrlo restrektivan, umjesto da on proširi tu mogućnost, on je vrlo restrektivan i prema krugu osoba koje će moći ostvariti ovdje naknadu štete kada je riječ o posrednim žrtvama, tj. onim ljudima koji su ostali iza ubijenog. U članku 8. ima nešto što još se nije nikada pojavilo u našem prijedlogu zakona, da bi netko mogao ostvariti naknadu mimo utvrđenje krivnje u kaznenom postupku. Kaže ovdje predlagatelj u svom članku 8. stavak 1., da je dovoljno da je kazneno djelo evidentirano i prijavljeno policiji. Dakle, što iz ovog prijedloga zakona proizlazi? Da će moći netko varati državu, vrlo efikasno, a oni koji su zaista žrtve teških kaznenih djela bit će namireni vrlo restriktivno u malom iznosu, a pitanje je da li će se i sve one osobe koje su inače pozvane i imaju pravo na naknadu, moći odnosno neće moći postaviti takav zahtjev. Dakle, ovo je nešto što je neviđeno, da bi već sama evidencija u policiji da je počinjeno kazneno djelo, odnosno to su uvijek sumnje u kazneno djelo, da bi već takva osoba mogla mogla zahtijevati i dobiti naknadu od države. Ne znam čime je predlagatelj bio motiviran, da tako nešto uopće uglavi i stipulira i predlaže. Jedino, sasvim je opravdano, kada je počinitelj neko vrijeme nepoznat. Evo imamo u slučaju, možda evo sada najrazvikanijeg slučaja i s pravom, novinara Dušana Miljuša, ali tu također treba pustiti mogućnost državi jedno izvjesno vrijeme da vidi da li je našla počinitelja. Dakle, jedan primjeren rok od 6 mjeseci, ukoliko nadležna tijela nisu pronašla počinitelja, žrtvu imamo, sasvim je pravedno i društveno opravdano da država reagira i naknadi štetu. Ali molim vas, ondje gdje je počinitelj poznat u takvom jednom razdoblju, gdje se vodi kazneni postupak, gdje joj ne znamo što će biti ishod, jer mi imamo iz sudske prakse koliko puta su se pojavile kao žrtve, a postupak je pokazao nešto sasvim drugo, ili da se radilo o nužnoj obrani, ili dapače da je žrtva bila napadač i obrnuto, što ju na početku figuriralo kao žrtva. To se može razjasniti jedino u kaznenom postupku. Prema tome, ovo je nešto što ne trpi načelo ustavnosti i kao da se eto je li država rasipa novac, ali u svakom slučaju nije na tragu osnovnog načela krivnje i i da se krivnja može utvrđivati samo u kaznenom postupku. Daljnja restrikcija i to neviđena restrikcija u članku 9., da pravo na naknadu prema ovom zakonu ne mogu ostvariti one osobe, koje su pretrpjele štetu uslijed posljedica kaznenih djela protiv sigurnosti prometa. Svjedoci smo da ljudi vode, neki ljudi voze bezobzirno, da se zbog toga nalaze pred tijelima kaznenog progona, da voze u pijanom stanju, da se radi o bezobzirnoj vožnji, da postupaju sa neizravnom namjerom, dakle trebalo bi to obuhvatiti ovdje, dakle to je nekad što smo zvali pristaje na posljedicu, neizravni umišljaj i zašto je ovdje predlagatelj izostavio ova djela, jer ova djela su brojna djela A osim toga, u izravnoj suprotnosti ovaj članka 9. sa člankom 5., gdje sami predlagatelj kaže u članku 5. stavak 3. alineja 2., gdje doslovno kaže: Kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, kojim je prouzročena smrt, teška tjelesna ozljeda i teško narušenje zdravlja jedne ili više osoba, koje je propisano kaznenim djelom kao teži oblik temeljnog kao kaznenog zakona počinjenog s namjerom. Dakle, upravo ovo što je predlagatelj ovdje predvidio i detaljno opisao, iako dobro opisao u članku 5. stavak 3. točka 2., negira u članku 9. dakle, zakon je u suprotnosti sa samim sobom, jer teško je zamisliti, ovo je plakatni primjer upravo prometni delikti sa teškim posljedicama, njih Zakon kazneni posebno i kažnjava posebno teškom kaznom. I onda odjedanput nastupa isključenje u članku 9. Već sam napomenula da naknada za izgubljenu zaradu u tom kapitaliziranom, jednokratnoj isplati od 35 tisuća kuna ako je ubijen čovjek u naponu snage gdje je ostala čitava obitelj da zaista je ovo besprizorno niski iznos. Jednako tako kod naknade zbog gubitka uzdržavanja, dakle, da se može raditi samo o jednokratnoj svoti i to u maksimalnom iznosu za sve oštečenike, za sve žrtve, odnosno nakon smrti za sve te neposredne žrtve samo 70 tisuća kuna. I naknada za pogrebne troškove dakle, 5 tisuća kuna, to je par vijenaca. A gdje je sve ostalo. Okolnosti koje utječu na visinu naknade, ovdje je predlagatelj sebi dao truda da u članku 14. u pet stavaka razmotri sve one okolnosti koje utječu na visinu naknade i mislim da mu je trud bio bezrazložan a nije bio do krajnjih granica ni učinjen, jer je sve to lijepo riješeno Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o naknadi štete, a postupovne odredbe riješene Zakonom o parničnom postupku kojim se onda može rukovoditi i ono tijelo. Prema tome, na ovakav način u težnji da on sve stipulira nije bio dosljedan je čitav niz odredbi koje su vrlo vrlo značajne ispustio. Prema tome, ovdje bi trebalo uputiti samo na pozitivne, pozitivni propis, da se po pozitivnom pravnom propisu, svim propisima rješavaju te okolnosti jer one su kod nas, u našem pravnom poretku itekako dobro riješene. Zašto posebno tijelo? Zašto ponovo suci Vrhovnog suda? Već ih imamo kod izbora, imamo ih ovdje. Hoće li oni uopće stići rješavati svoj osnovni posao, a vidjeti ćemo Zakonom o parničnom postupku proširujemo reviziju i dajemo im postupke revizije. Mislim da to nije dobar način, da je ovdje bilo najbolje reagirati o Zakonu o kaznenom postupku i …/Govornik se ne razumije./… narediti sudu, dakle, već da nema tu fakultativnu mogućnost da rješava o athezionom postupku, nego da obvezno mora riješiti i ovdje o naknadi štete a tu naknadu će isplatiti država. To je bio najefikasniji i najčišći i najpravedniji način. I još nešto. Nemoguće je i apsolutno neprihvatljivo da je rok taj samo 6 mjeseci jer liječenje tih teških povreda traje puno dulje, kakve su posljedice to se ne može u kratkom roku od 6 mjeseci moći riješiti. koji zna, koji je sudjelovao u takvim postupcima, koji ima uopće predodžbu što se događa sa teško tjelesnom povrijeđenom osobom, da on u roku od 6 mjeseci od prekluzijom, dakle, pravo da uopće više nema takvog prava, da mu utrne takvo pravo zahtjeva odnosno naknadu štete od države. I apsolutno je neprihvatljivo da su iz ovoga zakona isključene osobe koje mogu ostvariti pravo po zakonu odgovornosti za štetu usljed terorističkih akata. Jer teroristički akti su pitanje nasilja par exellence. I ovo je apsolutno neprihvatljivo i suprotno Europskoj konvenciji da ste isključili ova kaznena djela. To je neprihvatljivo. I evo klub SDP-a upozorava na to. Pa tek ovisno o tome kako će reagirati predlagatelj tako će i SDP se odlučiti o glasovanju. **Antunović, Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. uvaženoj kolegici ispravio bih onaj navod ili one navode, a bilo ih je više kada citirajući zakonske odredbe navodi izraz naknade štete, primjerice, citiram: "…članak 5. ovoga Zakona koji regulira naknadu štete.". To je netočan navod. Ovaj zakon ne regulira naknadu štete, već novčanu naknadu žrtvama kaznenih dijela. I u tom smislu treba gledati novčana obeštećenja. Jer materijalnu, odnosno naknadu štete, bez obzira bila ona materijalna i nematerijalna ostvaruje se po posebnim propisima, dakle, Zakon o naknadi štete i u jednom i u drugom smislu, tako da ga uopće, pogotovo ne u smislu bagatelizirana novčanih iznosa ne treba dovoditi u svezu sa ovim zakonom. Hvala. Hvala lijepo nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Damir Sesvečan. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, državni tajnici, kolegice i kolege. Nakon rasprave koju smo vodili prije nešto više od mjesec dana kada smo ratificirali Europsku konvenciju o naknadi štete žrtvama kaznenih dijela nasilja, danas je pred nama Konačni prijedlog zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih dijela. Donošenje ovoga zakona Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podupire. Ovim se zakonom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe te je to isto tako jedan od zakona predviđenih u planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom za 2008. godinu. U Poglavlju 24. pregovora za pristupanje Europskoj uniji, pravda, sloboda i sigurnost, kao jedan o prioriteta navodi se usklađivanje sa odredbama Direktive Vijeća Europske unije od 29. travnja 2004. o naknadi štete žrtvama kaznenih dijela, utemeljenih na spomenutoj konvenciji. Od 24. studenog 1983. koju je Hrvatski sabor ratificirao 16. svibnja ove godine čime je ona postala dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Konvencija pretpostavlja uključivanje države u nadoknađivanje štete na načelima društvene solidarnosti i pravičnosti, žrtvama kaznenih dijela nasilja koji su pretrpjeli tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja kao izravnu posljedicu namjernog akta nasilja kao i osobama koje su bile uzdržavane od osoba koje su umrle kao žrtve nasilja, kada naknadu štete nije u potpunosti moguće ostvariti potraživanjem od počinitelja jer nije otkriven ili nema sredstava, potraživanjem od osiguranja ili iz drugih izvora. Naknada štete prema konvenciji ovisno o konkretnom slučaju obuhvaća izgubljenu zaradu, troškove liječenja, bolničke troškove, troškove pogreba, a u odnosu na uzdržavane članove obitelji gubitak uzdržavanja. Spomenutom direktivom vijeća za zemlje Europske unije, uređeni su sustavi i utvrđeni minimalni standardi za nadoknadu štete žrtvama kaznenih dijela nasilja, te mehanizmi za suradnju u omogućavanju naknade u prekograničnim situacijama. Naime, kao i nastojanjem za ukidanjem prepreke slobodnog kretanja osoba, roba i usluga na području Europske unije, želi se uspostaviti i ista zaštita građana zemalja Europske unije na području određene države članice koja vrijedi za njezine državljane. To znači da za pretrpljeno kazneno djelo na području Europske unije žrtva mora imati pravo na pravičnu naknadu štete. Direktiva također pretpostavlja mogućnost obraćanja žrtve kaznenog djela nasilja nadležnom tijelu svoje države u kojoj ima prebivalište kako bi se u takvim prekograničnim slučajevima žrtvi olakšalo ostvarivanje prava. S obzirom da u hrvatskom zakonodavstvu do sada nije bilo uređeno pravo na novčanu naknadu žrtvama nasilja niti je uređen sustav suradnje radi olakšavanja ostvarivanja naknade štete u prekograničnim slučajevima ovim se zakonom sukladno već spomenutoj direktivi vijeća uređuje pravo na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom na području Republike Hrvatske. Zatim pretpostavke i postupak za ostvarivanje tog prava, utvrđuju se tijela koja sudjeluju u postupku i odlučuju o pravu na naknadu te tijela i postupak koji se primjenjuje u prekograničnim slučajevima. Kaznenim djelom nasilja u smislu ovog zakona smatra se kazneno djelo počinjeno s namjerom uz primjenu sile ili povredom spolnog integriteta te kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine uopće opasnom radnjom ili sredstvom kojim je prouzročena smrt, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja jedne ili više osoba, a propisano je Kaznenim zakonom kao teži oblik temeljnog kaznenog djela počinjenog s namjerom. Ovlaštenici prava na naknadu su neposredna i posredna žrtva. Neposredna žrtva je osoba koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu počinjenja namjernog kaznenog djela nasilja ili osoba koja je slučajni sudionik ali je pružala pomoć žrtvi ili je pokušala spriječiti počinjenje kaznenog djela. Kad počinjenje kaznenog djela prouzroči smrt neposredne žrtve pravo na naknadu ima posredna žrtva tj. bračni ili izvanbračni drug, dijete, roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak, neposredne žrtve i osoba koja je, s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj istospolnoj zajednici te u posebnim slučajevima djed, baka i unuk. Pravo na naknadu imaju žrtve s prebivalištem ili državljani Republike Hrvatske ili države članice Europske unije s time da je kazneno djelo evidentirano, prijavljeno policiji ili Državnom odvjetništvu neovisno o tome da li je počinitelj kaznenog djela poznat i da li je pokrenut kazneni postupak? Važno je naglasiti da novčana naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom nije naknada štete nego je to naknada koju država daje na načelima društvene solidarnosti i pravednosti. Zato je i visina naknade ograničena pa tako prema prijedlogu ovog zakona žrtva ima pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite u visini vrijednosti zdravstvenog standarda prema propisima obveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu za izgubljenu zaradu u jednokratnom iznosu od najviše 35 tisuća kuna. Naknadu zbog gubitka uzdržavanja koja se utvrđuje posrednoj žrtvi u jednokratnom iznosu, prema aktuarskoj računici iznosa najniže obiteljske mirovine određene na temelju 5 godina staža osiguranja i očekivanog trajanja razdoblja uzdržavanja posredne žrtve od strane neposredne žrtve uz ograničenje naknade do najviše 70 tisuća kuna za sve posredne žrtve koje je neposredna žrtva uzdržavala. I naknadu za pogrebne troškove osobi koja ih je platila u iznosu do najviše 5 tisuća kuna. Ovim zakonom kao nadležno tijelo za odlučivanje o pravu na naknadu uvodi se Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kojih bi imenovala Vlada Republike Hrvatske u sastavu kako to predviđa članak 18. a stručne i administrativne odnosno tehničke poslove za odbor obavljalo bi Ministarstvo pravosuđa. Na kraju želim također ukazati na značajan iznos financijskih sredstava koja će biti potrebno osigurati u državnom proračunu za provođenje ovog zakona u trenutku kada on stupi na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Najveća stavka predviđenih izdataka je za isplatu novčanih naknada žrtvama koje ostvare pravo na naknadu. U obrazloženju ovog zakona napravljena je analiza i procjena troškova na temelju broja kaznenih djela počinjenih 2007. godine pretpostavljam od broja podnositelja zahtjeva i pretpostavljene visine ostvarenih naknada. Rezultat procjene je da bi ukupni iznos naknada po ovoj osnovi iznosio cirka 15 milijuna kuna. Uz to će trebati osigurati sredstva za nabavu informatičke opreme, razvoj i implementaciju programskog rješenja za vođenje različitih evidencija, za troškove prevođenja i vještačenja, za edukaciju osoba zaposlenih u tijelima koja će biti obvezna pružiti, pružati informacije žrtvama kaznenih djela, za isplatu naknade za rad članova, članovima odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela. Osim toga će zbog proširenja djelokruga rada Ministarstva pravosuđa s obzirom na složenost poslova i procijenjeni broj zahtjeva biti potrebno zaposliti više od 10 novih službenika. Slijedom navedenog za provedbu predloženog zakona u državnom proračunu će biti potrebno osigurati i dodatna sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 21 milijun kuna. Na kraju ću reći da će Klub Hrvatske demokratske zajednice iz navedenih razloga podržati donošenje Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela kao i predloženi hitni postupak. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a zastupnica Marijana Petir. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospođo i gospodine državni tajnici, dame i gospodo zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Mi u HSS-u pozdravljamo donošenje ovog zakona kao što pozdravljamo i to da se u pravni sustav Republike Hrvatske implementiraju načela Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja. Isto tako odredbe direktive Vijeća Europe 2004./80. Konačni prijedlog zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela prepoznajemo kao važan korak kojim država iskazuje društvenu solidarnost i pravednost prema žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih sa A da takvih djela u Hrvatskoj nažalost ima puno govore i primjeri koje svakodnevno možemo pronaći u medijima ili ih možemo vidjeti u svojoj neposrednoj blizini. Sigurno je da ne samo danas nego i proteklih godina bilježi se porast najtežih kaznenih djela zbog kojih društvo ostaje nedovoljno zaštićeno i zbog toga je važno donijeti adekvatnu zakonsku regulativu koja će stvoriti institucionalni okvir kako bi se takvo stanje saniralo. Ako se prisjetimo primjera koji su nam još uvijek svježi onda postajemo svjesni da sigurno da smo pozvani na hitnu akciju. Primjerice Srđan Mlađan, sisački monstrum, dvostruki je ubojica u Sisku i Petrinji, pljačkaš banke i provalnik, a potom ubojica policajca na službi, pa ponovno pljačkaš banke u Zagrebu, otmičar cijele obitelji umalo je izmakao najtežoj mogućoj osudi i kazni dugotrajnog zatvora zbog toga što je bio maloljetnik. Ako pratimo njegovu genezu onda vidimo da je on u svojoj najranijoj mladosti počeo prije svega sa teškim krađama, pa potom sa malo težim kaznenim djelima, eksplodirao je 1998. godine sa nepunih 17 godina kad je ubio 16 godišnju Elizabetu Šubić u Petrinji. Skandalozna je bila njegova izjava u kojoj je on naveo da u stvari bi bi ubio bilo koga da se pojavio u to vrijeme pred njegovim očima. Potom je naravno ponovio crnu seriju ubojstava kad je u požeškoj kaznionici dobio izlaz i nakon tog izlaza nije se vratio već je iskoristio priliku da nabavi pištolj, unajmi stan u Zagrebu i opljačka Sisačku banku u Zvonimirovoj ulici, a kad je shvatio da mu je policija na tragu sa 3 metka ubio je policajca. Držao je kao taoce jednu obitelj, da bi se kasnije, naravno spektakularno predao novinarima. Postoje slični slučajevi kao što je slučaj umirovljenog policajca Vlastimira Kihalića koji je također ubio svoju suprugu, njene prijateljice i za posljedicu imamo ne samo tri mrtve žene već šestero djece koje je ostalo bez majki. Ili slučaj Relje iz Rijeke koji je sa svojih 19 godina ubio 14 godišnju susjedu. Osuđen je na 14 godina robije tijekom 4 godine apstinencije, uzornog vladanja liječnici su ga loše procijenili, pustili na slobodan vikend i nakon dva dana slobode i malo ljepila u nezgodnom trenutku pred njim se našla 12 godišnja djevojčica koju je on zadavio i silovao. Iz ovih primjera koji su poznati u široj javnosti i o kojima se puno raspravljalo vidljivo je da upravo ovakav zakon koji danas donosimo je nešto što definitivno je nužno, što je potrebno i sa stajališta žrtava kriminala moram reći jer nam se obratila Udruga za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala je ovaj zakon itekako potreban. Oni smatraju da će upravo ovaj zakon poboljšati njihov položaj u osnovnim i životno važnim situacijama, a to su naknade troškova zdravstvene zaštite, naknade za izgubljenu zaradu, naknade zbog gubitka uzdržavanja i naknade za pogrebne troškove. Dakle, te četiri životne situacije uzrokovane kaznenim djelom namjernog nasilja nasilja kada je došlo do teške tjelesne ozljede ili teškog narušavanja zdravlja i smrti jesu bitan napredak u valorizaciji položaja žrtve kriminala, ali istodobno ne rješavaju kompleksnu materiju naknade štete od počinitelja kaznenih djela. I stoga ovaj zakon treba tretirati kao kvalitetnu nadopunu drugim pravnim aktima aktima naročito Zakonu o kaznenom postupku. Obzirom da je ovdje riječ o široj, opsežnoj reformi Zakona o kaznenom postupku koji tek dolazi u proceduru nadamo se da će i njime biti učinjeni daljnji koraci, a to se prije svega odnosi na kvalitetno i brzo rješavanje naknade štete od počinitelja kaznenih djela u imovinsko-pravnom zahtjevu. Iz tog razloga mi u Klubu HSS-a pozivamo predlagatelje ovog zakona, ali i cijelog paketa kaznenih zakona da u izradu uključe Udrugu za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala. Jer članovi te udruge su ljudi koji su neposredno dakle pogođeni različitim situacijama u životu u kojima su ostali bez svojih najmilijih i sigurno da mogu bitno doprinijeti donošenju kvalitetnih zakona, jer mislim da nam svima treba biti cilj da doista donesemo kvalitetne zakone. Naravno da u državnom proračunu treba planirati sredstva za provedbu ovog zakona i za naknade koje se odnose na posredne žrtve. Ako uzmemo u na posredne žrtve. Ako uzmemo u obzir podatke koji nam govore da je u 2007. godini zabilježeno 3139 kaznenih djela za koje bi se mogla ostvariti naknada onda vjerojatno na temelju neke procjene u 2008. odnosno 2009. godini ukoliko se javi 50% podnositelja podnositelja zahtjeva, dakle 1569 osoba bilo bi potrebno osigurati preko 17 milijuna kuna. Ako tome dodamo i one potrebe novog zapošljavanja, zatim troškove vještačenja, same informatizacije rada odbora onda je zasigurno za provedbu ovog zakona potrebno osigurati preko 20 milijuna kuna. Također želim naglasiti da značajne kvalitete prijedloga zakona jesu u tome što se urgentno reagira na kaznena djela prema žrtvama i prije pokretanja samog kaznenog kaznenog postupka što u skladu sa dosezima novog vremena jednako tretira građane Republike Hrvatske, ali i građane drugih članica zemalja Najveći će učinak imati prema žrtvama kaznenih djela nasilja koja nemaju sredstva za najteže trenutke u kojima se nađu kad se dogodi nasilje. S obzirom na samu svrhu zakona predlažemo dopunu članka 5. stavka 7. koji regulira tko je posredna žrtva. U prijedlogu zakona stoji da posredna posredna žrtva može biti djed, baka i unuk uz uvjet da je jedan od njih neposredna žrtva. Smatramo da pojam posredne žrtve iz članka 5. stavak 7. treba proširiti tako da obuhvaća djeda, baku i unuka, odnosno skrbnika i u situacijama kad kad oni nisu neposredna žrtva, a ne postoji posredna žrtva iz članka 5. stavak 6. Klub zastupnika HSS-a evo uz ovu nadopunu za koju bih molila da ju predlagatelj zakona usvoji, jer smo do nje došli zajedno u suglasju sa Udrugom za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala. Mi ćemo podržati ovaj Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih kaznenih djela i svakako pohvaljujemo napore koji se čine da bi se ovo područje na adekvatan način reguliralo i da bi se onima koji su doista oštećeni bar evo kroz ovu zakonsku regulativu na neki način ublažile njihove boli. Hvala lijepo. U ime kluba HDSSB-a, zastupnik Vladimir Šišljagić.

gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle i ovaj prijedlog zakona treba tako i shvatiti da on nije onaj maksimalni domet koji Republika Hrvatska u ovom trenutku može osigurati žrtvama, a vezano za novčanu naknadu, ali ga treba prihvatiti da se ovakva regulativa po prvi puta pojavljuje, a pojavljuje se naravno jer je ključni prioritet Republike Hrvatske poglavlje 24 –Pregovor za pristupanje Europskoj uniji i poglavlje – Pravda, sloboda i sigurnost upravo je Republika Hrvatska i ranije odredila ovo kao prioritet, dakle donošenje ovog zakona kojim se implementiraju odrednice direktive direktive vijeće od travnja 2004. godine o naknadi štete žrtvama kaznenih djela. Nedavno smo, prije nešto više od mjesec dana u svibnju, ovaj Hrvatski sabor je ratificirao Europsku konvenciju o naknadi štete žrtvama kaznenih djela, Europsku konvenciju, čak tamo negdje iz studenog 1983. godine. Ono što mislim da je još jednom važno ponoviti da ovaj predloženi zakon, naravno onda kada ga ovaj Hrvatski sabor usvoji da on stupa na snagu tek na dan pristupanja Hrvatske Dakle, ovo ponavljam iz razloga jer je bilo u prethodnim raspravama pitanje vezano za ratna događanja i naknade štete eventualno u ratnim događanjima, ma da se slažem sa onima koji su za ovom govornicom spomenuli promet, koji su spomenuli i terorizam i HDSSB smatra da su upravo i ova djela, odnosno naknade, novčane naknade žrtvama iz djelokruga prometa, ali i terorizma trebali se naći u ovom zakonu. Dakle, sve žrtve kaznenih djela trebaju imati u državama članicama Europske unije pravo na pravičnu i primjerenu naknadu štete, znači bez obzira gdje je kazneno djelo počinjeno, naravno na teritoriju, na području i onda se nabraja koje, da su to osobe koje su pretrpile tjelesnu ozljedu, koje imaju za posljedicu narušavanje zdravlja, koji ima za posljedicu kao smrt uzdržavanim članovima obitelji umrle žrtve, ali uz preduvjet da kazneno djelo mora biti evidentirano ili prijavljeno policiji i Državnom odvjetništvu kao kazneno djelo. Dakle, nisam pravnik, ali prema logici se mogu složiti da je ovo možda prejudicirano jer da je pitanje utvrđivanja zapravo kaznenog djela i konačne presude u kaznenom postupku, mislim da je to preduvjet da bi se novčana naknada u ovom slučaju žrtvama kaznenih djela mogla isplatiti. Moram priznati da mi nije baš najjasnija formulacija ono namjerno, namjerno učinjena namjerna šteta. Što kada se radi o žrtvama koje su stradale nenamjerno? Ne znam, opali primjerice pištolj u kavani pa žrtva strada. Da li se ovaj zakon odnosi na takve žrtve? To je zapravo pitanje za predstavnika predlagatelja, dakle one žrtve koje su stradale i nenamjerno, a dopustiti ćete da je nenamjeran pucanj, hitac, metak imali smo takvih slučajeva gdje je čak nastupila i smrtna posljedica, a gdje je počinitelj ostao i dan danas nepoznat. Da li takve i slične slučajeve i ovaj zakon bi trebao obuhvatiti? Naravno da su naknade, novčane naknade žrtvama kaznenih djela male, ali ja se ne bih složio ja se ne bih složio sa izrečenim konstatacijama da bi to trebao biti uzrok da se ovaj zakon ne prihvati. Mislim da su one onakve kakve u ovom trenutku Republika Hrvatska može osigurati svojim proračunom, međutim da su one neujednačene na području Europske unije, to sasvim sigurno. Dakle, u zemljama članicama šteta se isplaćuje, naknada naime, novčana naknada da budemo precizniji isplaćuje se prema pravilniku, odnosno pravilu o naknadi štete za žrtve kaznenih djela, a ta pravila trebaju postojati u svim državama članicama Međutim činjenica da novčana naknada za, hajmo tako kazati isto načinjenu štetu nije ista primjerice u u Italiji, u Austriji, u Hrvatskoj, konačno nije isti ni standard, nije isti ni bruto nacionalni dohodak, prema tome mislim da u ovom trenutku, a vjerujem da su predlagatelji imali u vidu i državni proračun i mogućnosti Republike Hrvatske, da je kako se ono kaže bolje išta nego ništa, s tim da moram naglasiti da naravno da je 35 tisuća kuna, odnosno 70 tisuća kuna i u većini slučajeva, ako ne kažem u gro slučajeva sasvim sigurno mali iznos koji ne može nadoknaditi onu stvarnu štetu. I konačno, ovaj Prijedlog zakona o novčanim naknadama žrtvama kaznenih djela, mislim da će nakon nastavka ove rasprave biti još dodatnih primjedbi ili prijedloga, ja vjerujem da će predlagatelj uvažiti prijedloge koji su već i koji će biti izrečene i klub Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje na isti način će se i odnositi prigodom glasovanja o ovom zakonu, ali evo najavljujem da vjerujem da ćete određene primjedbe uvažiti, da ćete inkorporirati ovaj prijedlog zakona i da će

Gospođo potpredsjednice, gospođo državna tajnice. Evo kratko bih rekao o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Prije svega, podržao bih dobru namjeru predlagača da se ide u proceduru sa prijedlogom jednog takvog zakona iz razloga što svakako se želi nacionalno zakonodavstvo uskladiti sa direktivama Vijeća Europe o naknadi štete žrtvama kaznenih djela. Svakako ovo što je već i rečeno da smo prije mjesec dana ratificirali zakonom Europsku konvenciju o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja i ono što je osnovno je da se jamči žrtvama kaznenih djela nasilja pravo na pravičnu i primjerenu naknadu štete koje su pretrpjele, bez obzira gdje je kazneno djelo počinjeno. Ovo kad govorimo o pravičnoj i primjerenoj naknadi, novčanoj naknadu, svakako vrijedi reći ovo što je do sad rečeno, da su te naknade određene u iznosu kao što stoji u obrazloženju do 30% od najviših iznosa i one su takve kakve su predviđene u zakonu. Ja bih volio znati upravo to što je rečeno kako je to posebno u državama članicama Europske unije iz našeg okruženja, koliko se kreću te naknade jer onda bi imali usporedne parametre, jer ovako proizlazi da je to prema određenoj sudskoj praksi koja je u Republici Hrvatskoj. A vrijedilo imati i saznanja kakve se naknade isplaćuju u ostalim zemljama unije, da li su one vezane na ekonomsku snagu ili na određena pravila. Evo i treće što bih rekao jeste da naše nacionalno zakonodavstvo ne predviđa mogućnost znači isplate novčane naknade koju bi Republika Hrvatska davala žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom na njenom području. Znači, to nije regulirano našim nacionalnim zakonodavstvom. I ono što je isto tako bitno je u zadnjem članku. Zakon stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Evo nama danas ne da nije poznat dan, nego nije poznata ni godina pristupa Europskoj uniji. S obzirom na najnovija događanja rekli bi pa i izjave predsjednike europskih država gdje se govori da nema pristupa nijedne nove članice bez ratificiranja Lisabonskog ugovora, tako da stoji isto tako obaveza na nama da vidimo što u tom periodu, znači reći ćemo od 2008. do dana stupanja na snagu ovog zakona. Vjerujem da će se ovaj zakon i kroz raspravu sa strane predlaganja u jednom dijelu popraviti, ali sigurno da bi bilo dobro razmisliti i što prema državljanima Republike Hrvatske koji u tom periodu budu žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih sa namjerom, a počinitelj je nepoznat odnosno ne postoji mogućnost da se od njega izvrši regres. Mislim da bi bilo dobro razmisliti posebno u kontekstu, ja bih rekao, situacije da tako kažem u kojoj se Republika Hrvatska nalazi, a vezana je za Vjerovali smo da će to biti 2009. odnosno 2010., sada normalno ovisiti o ratifikaciji Lisabonskog sporazuma sa strane ostalih europskih zemalja. Evo, u tom dijelu što se tiče visine naknade, ja bih volio dobiti jedno očitovanje u kontekstu ostalih europskih zemalja i u kontekstu ove visine koja je ovdje određena sa 30%, a vezuje se na najviše limitirane iznose. Vjerujem da je to vezano uz ekonomsku snagu odnosno proračunsku moć Republike Hrvatske, s obzirom da je i predviđeno da će provedba ovog zakona koštati ili biti u proračunu za to rezervirano 20,8 milijuna kuna. U drugom dijelu mislim da ovaj zakon možemo podržati. Hvala. Hvala lijepo. Iscrpili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu zastupnica Nedjeljka Klarić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, poštovane gospođe i gospodo kolege u Hrvatskom saboru. Pa evo, ja ću također reći za početak da je Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja do sada potpisalo 30 država, a ratificiralo ju je 21 država. Hrvatska ju je potpisala u Helsinkiju 2005. godine, a Hrvatski sabor potvrdio Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenog djela nasilja donesenim nedavno na sjednici od 16. svibnja ove godine, kako je i na samom početku rekla gospođa državna tajnica. Svrha je dakle omogućiti pravičnu i primjerenu naknadu žrtvama nasilnih namjernih kaznenih djela u skladu sa standardima konvencije, dakle prema osobama pretrpjele tjelesne ozljede ili je došlo do narušavanja njihovog zdravlja. Uzdržavani članovi obitelji žrtava koje su umrle od posljedica kaznenog djela i uvođenje sustava za naknadu tim žrtvama od strane države na čijem je teritoriju to kazneno djelo počinjeno, naročito ako počinitelj nije otkriven ili ako nema sredstava, bez obzira gdje se unutar Europske unije to kazneno djelo počinjeno. Sustav treba osigurati da se žrtva uvijek može obratiti nadležnom tijelu u svojoj državi članici Europske unije i da joj se olakša premostiti sve eventualne praktične i jezične poteškoće koje mogu biti problem u prekograničnim slučajevima, osigurati sve potrebne informacije za podnošenje prijave i definitivno osigurati suradnju među uključenim tijelima. Ovlaštenici prava na naknadu, već smo čuli, su neposredne i posredne žrtve. Neposredna žrtva se definira kao osoba koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili joj je teško narušeno zdravlje kao posljedica kaznenog djela nasilja. Neposredna žrtva ima ista obilježja, međutim i kada nije sudjelovala u počinjenju kaznenoga djela, ali koja se slučajno našla u događaju i u prekršaju pokušala spriječiti nastajanje tog kaznenog djela pomažući policiji pri uhićenju počinitelja ili prilikom pružanja pomoći drugoj žrtvi kaznenog djela. Da kazneno djelo prouzroči smrt neposredne žrtve, pravo na naknadu ima posredna žrtva. Naknada se može ostvariti ako je kazneno djelo počinjeno na teritoriju Republike Hrvatske, na hrvatskom brodu ili zrakoplovu bez obzira gdje se žrtva nalazi u trenutku nastajanja posljedice. Dopunski uvjet je evidentirano kazneno djelo ili prijavljeno policiji ili državnom odvjetništvu kao kazneno djelo bez obzira na pokretanje kaznenog postupka. Informiranje žrtava o pravu na naknadu i tijelu kojem se u konačnici može obratiti je vrlo važna komponenta zakona u kojem sudjeluju policija, Državno odvjetništvo, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova. Naknada se priznaje za troškove zdravstvene zaštite, za izgubljenu dobit, zaradu, izgubljeno uzdržavanje, za pogrebne troškove. U pravilu u ograničenoj visini također smo čuli i onda kada žrtva nema pravo na naknadu iz drugih izvora kao što su zdravstveno osiguranje ili pak mirovinsko pak mirovinsko osiguranje. Zakon će naravno stupiti na snagu danom prijama Hrvatske u Europsku uniju stoga će u državnom proračunu se planirati sredstva, dodatna sredstva za isplatu ove naknade kao i sredstva za nove službenike koji će se trebati zaposliti u Ministarstvu pravosuđa naravno radi proširivanja djelokruga rada ovoga ministarstva. Troškove prevođenja i vještačenja, edukacije u tijeku koje će provoditi zapravo zakon. Podržati ću naravno donošenje ovakvog zakona koji ukida između ostaloga i prepreke slobodnog kretanja roba, usluga i ljudi među državama članicama Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa kolegice Klarić. Riječ ima zastupnik Vladimir Ivković. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjednice. Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Pred mjesec dana, odnosno na prošloj sjednici bili smo svjedoci s kim će, da li ćemo i kada ćemo dobiti ovaj tekst zakona na naše klupe. Naime, u to vrijeme kada smo potvrđivali konvenciju o naknadi štete žrtvama kaznenog djela nasilja, bilo je za ovom govornicom rečeno i da će to možda biti ove godine ili uopće neće biti ove godine pa s tog osnova pohvaljujem ministarstvo što je tako brzo i tako predložilo tekst s kojim se rješava jedno od tih pitanja koja su u svakom slučaju kao što sam prvi puta rekao, ustvari rješenje samo za one situacije kada žrtva je nepoznata ili kada žrtva nema sredstava za naknadu štete. Dakle ja to i dalje doživljavam tako, naime onda je u obrazloženju pisalo, to je samo pomoć u onim situacijama u kojima redovnim putem se ne ostvaruje pravo na naknadu štete, a koje imaš pravo isključivo zbog te dvije manjkavosti, dakle zbog toga što žrtva nema novaca ili zbog toga što je nepoznata. E sada gledajući s tog osnova onda žrtve kaznenog djela u Europskoj uniji trebale bi imati adekvatnu naknadu. Ova je ja bih je poistovjetio s nekom paušalnom naknadom štete. Naime, ona se isplaćuje u tim situacijama kada se može isplatiti od počinitelja, samo s jednim elementom, a to je kada je djelo učinjeno namjerno. Dakle kada gledamo samo krivnju, ja i to smatram da je naravno to i institut onaj koji govori o krivnji u našem hrvatskom smislu, a to je da su uključene samo izravna namjera i neizravna namjera. Izravna namjera je situacija kada je počinitelj svjestan svog djela i hoće njegovo počinjenje, a neizravna je kada je svjestan djela, odnosno da može počiniti djelo pa na to pristaje. Dakle djelomično i ove rasprave koje su prije bile se treba razlučiti ovu drugu situaciju kada je u pitanju nehaj, a nehaj nije obuhvaćen sa naknadom štete. Dakle imamo situaciju svjesnog nehaja, svjestan da može počiniti djelo, ali lakomisleno smatra da se to neće dogoditi ili da će moći spriječiti, odnosno nesavjesni kada počinitelj nije svjestan djela, ali je mogao i bio dužan biti svjestan s obzirom na svoja osobna svojstva. Dakle to su dvije kategorije, prva ima pravo, drugo nema pa ne možemo onda ni govoriti u potpunosti o naknadi štete za sve slučajeve koji bi bili. Isto tako analogno primjenjujući pravila iz prometa koja su kroz osiguranje i sustav nadoknade štete u međunarodnim odnosima već riješene onda je logično zbog čega nisu obuhvaćena prometna djela, jer i tamo znamo da imamo institut kada je nepoznati i kada nije registrirano ili kada je nepoznati počinitelj da se ima pravo od osiguravajućeg društva osiguranja te države prema onim postocima kako je već gdje uređeno, naplatiti i kasnije od njih ako se nađe počinitelj refundirati. Dakle po meni je to isti institut koji smo prije imali kod znači metalnih ljubimaca, a sada i na ljude prenosimo i zaštićujemo ih i na neki način omogućavamo da dobe naknadu u tim slučajevima kada počinitelj nema sredstava. Jedno poglavlje od tih smo rekli regulira postupovna pravila i u tim pograničnim slučajevima, prekograničnim slučajevima, direktiva članica mora osigurati da kada se namjerno počini kazneno djelo nasilja u državi članici koja nije država u kojoj podnositelj prima naknadu i ima prebivalište, odnosno podnositelj zahtjeva ima pravo predati zahtjev nadležnom tijelu državi članici stalnog prebivališta pa je dakle naša obaveza države članice moraju urediti jedno ili više, odrediti jedno ili više tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevu. Drugo poglavlje uređuje ostvarivanje prav na naknadu štete, a treće poglavlje samo provedbu odredbe. Osnovna načela su slična onima kod redovne naknade štete, samo što se nešto razlikuju i kada naknada štete nije u potpunosti raspoloživa iz drugih izvora, država će dati doprinos kako bi nadoknadila štetu onima koji su pretrpjeli teške tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja, kao izravnu posljedicu zloće na nasilja počinjenog s namjerom i uzdržavanima članovima obitelji, osoba koje su umrle od posljedica kaznenog djela s tim da se šteta, naprijed navedeni slučajevima nadoknađuje čak i kada počinitelj ne može kazneno progoniti ili kazniti. Dakle, radi se o kaznenom progonu, a ne nepostojanju kaznenog djela. Državna činjenica u području kaznenog djela počinitelj treba uplatiti naknadu štete državnim stranaka konvencije, te državljanima svih članica Vijeća Europe koje imaju stalno prebivalište na području kaznenog djela počinjenog. Naknade šteta ovisi o konkretnom slučaju, treba obuhvatiti izgubljenu zaradu i troškove liječenja i bolničke troškove, ali ako se dobije redovna naknada štete, onda se ona umanjuje i vraća. Naknadno se može umanjiti ili odbiti Dakle, mi smo u Hrvatskoj imali još jedan institut prije, a to je da žrtve nasilja nisu same po sebi imale pravo na naknadu štete, ali u Adhezijskom postupku su se u kaznenom mogle uvoditi i odštetni zahtjevi, pa ako je djelo bilo i ako je šteta bila u tom slučaju se moglo i ostvariti pravo na naknadu, ako štete nije bilo ili ako počinitelj nije imao, sada dolazi država i za naše područje rješava tu problematiku na način koji je predviđen ovim zakonom. Ovlaštenici prava na naknadu su dakle, neposredne i posredne žrtve. Kod spomenutih kaznenih djela, prouzročene smrti neposredne žrtve, pravo na naknadu imaju članovi obitelji, koji su definirani na način kako jesu. Predloženo je tijelo nadležno za odlučivanje o pravu na naknadu bude Odbor za novčanu naknadu žrtava kaznenog djela, kojeg će imenovati Vlada Republike Hrvatske. Dakle, to tijelo će u tom specijalnim slučajevima odlučivati. Preduvjet za ostvarivanje prava je i prijavljivanje policiji kaznenog djela, a što se tiče ukupnog iznosa, to je predviđen u ovom, on je u stvari procjena koji sa realnim nema nikakve veze i nije predviđeno zakonom, nego u obrazloženju gdje se tumači koliko bi nas moglo koštati u jednoj situaciji, a s obzirom da znamo da stupa na snagu ulaskom u Europsku uniju, mi u ovome trenutku o tome ne bi mogli Dakle, zakon uz održava sa svim njegovim odredbama koje jesu, jer mislim da u bitnome će poboljšati i stvarati sigurnost i nas u inozemstvu i na nogometnim utakmicama i njih kada dolaze k nama na nogometne utakmice, jer mislim da su to situacije u kojima jako dobro ova uredba dolazi. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta, a sada je na redu zastupnik Emil Tomljanović. Replika. Ispričavam se kolegi Tomljanoviću. Replika, Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević kolega kada ste govorili o nehaju i tumačeći ovdje i nama, nas svih podsjećajući skupa o svjesnom i nesvjesno, stoga nema mjesta ovdje, jer kao što znamo Europska konvencija o naknadi štete govori o kaznenim djelima nasilja koja su učinjena s namjerom, ali ima mjesta ovdje govoriti o neizravnoj namjeri. To je ono što smo nekada zvali, neizravni. I zbog upravo, što se ima ovdje raspravljati i ovdje se imaju naći i kaznena djela, učinjena iz neizravne namjere, dakle općenito s namjerom, onda tim više ima mjesta ovdje govoriti i o kaznenim djelima, teškim kaznenim djelima u prometu. Jer iza tih kaznenih djela počesto ostaju obitelji zavijene u crno. I to su najčešća kaznena djela i najčešće će se biti takve žrtve, a one sada ostaju izvan ovakve nadoknade. I nije umjesno govoriti o tome da će imati pravo tražiti od osiguravajućeg društva, pa oni imaju pravo i od štetnika tražiti, ali to je intencija zakona, odnosno osnovno načelo nije po tome da se imaju naknaditi žrtve ako se ne mogu od štetnika, odnosno počinitelja i na drugi način namiriti. One prvenstveno se imaju namiriti po ovom zakonu, to je izravna odredba, izravno načelo Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela, a druga je stvar naravno da nitko ne može kumulirati štetu, odnosno naknadu po više osnova, ako se naplatio kazneni, onda ima pravo država regresom, odnosno taj je dužan vratiti državi. Ali dakle, on neovisno o ostalima kojima može uperiti svoj zakon, može se izravno obratiti državi i zato je vrlo čudno, evo apeliram da još jednom, ja vjerujem da ćete se s time složiti, jer kao pravnik sigurno znate za brojne tragedije iz prometa, kada su počinitelji bili pijani, pobili po nekoliko osoba, dakle da na neki način moramo pokazati brigu za takve žrtve. **Antunović, Željka (SDP)** Odgovor na repliku, zastupnik Ivković.

Vladimir (HDZ)** Da je u stvari i izravna i neizravna namjera su obuhvaćene su namjerom, da ponovim, ali ono što želim ponovno istaknuti, a to je da po meni ovaj zakon samo rješava samo one situacije u kojima na drugi način nisu osigurane žrtve, a ne da to bude prioritet, a država bi po ovom trebala prvo platiti, pa onda tražiti. Ne ona uskače u onim situacijama u kojima po drugim osnovama ne možemo dobiti naknadu šteta. I sada, ponavljam još jedanput, zastupnik Emil Tomljanović, vaših 10 minuta. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo, poštovana gospođo potpredsjednice, uvaženi predstavnici Ministarstva pravosuđa, kolegice i kolege. Pa evo, ja ću apsolutno u svojoj raspravi podržati ovaj prijedlog zakona kao Konačni prijedlog Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela i dopustite mi da u uvodu istaknem i to, a i o tome su nešto moji prethodnici govorili, svakako međunarodni pravni okvir u ovom propisu pronalazimo u Europskoj konvenciji koja regulira upravo ovu materiju, dakle naknadu štete žrtvama kaznenih djela nasilja, koja još dakle iz 1983. godine koje Republika Hrvatska potpisala 2005. godine, a naravno treba podvući i to da je Hrvatski sabor i potvrdio na sjednici od 16. svibnja 2008. godine. Svrha, cilj same konvencije jest uistinu stvaranje preduvjeta kako bi se iz razloga pravičnosti i društvene solidarnosti riješio položaj žrtava kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom. Ovu novčanu naknadu daje dakle Republika Hrvatska poštivajući načela solidarnosti i pravednosti a ovlaštenici prava na ovu naknadu su naravno neposredne i posredne žrtve koje su u tom smislu na poseban način i definirane samim zakonom. Po mom mišljenju vrlo je bitno istaknuti način na koji se upravo ovim zakonom definiraju ključni pojmovi u smislu ove specifične vrste naknade. Dakle prvi pojam dakle kao kazneno djelo nasilja i naravno drugi pojam, pojam neposredne odnosno posredne žrtve. Naime kazneno djelo nasilja ili njegova definicija bi glasila da je ono dakle djelo počinjeno s namjerom uz primjenu sile ili povredom spolnog integriteta te kazneno djelo dovođenja u opasnost života ili imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom kojim je prouzročena smrt, teška tjelesna ozljeda, narušeno zdravlje jedne ili više osoba a propisano je kaznenim zakonom dakle propisano je kaznenim zakonom kao teži oblik temeljnog kaznenog djela počinjenog s namjerom. I u tom smislu dakle pojam neposredne žrtve osobe koja je upravo pretrpjela te teške tjelesne ozljede ili je teško joj je narušeno zdravlje kao posljedica ovog kaznenog djela dakle kaznenog djela nasilja u izloženom smislu. Samim zakonom dakle ne uređuje se samo pravo na novčanu naknadu već se i detaljno propisuju dakle dakle i pretpostavke i postupak ostvarivanja tog prava zatim tijela koja donose odluke i sudjeluju u postupku odlučivanja o pravu na ovu specifičnu vrstu naknade. I naravno određuju se i tijela i postupak koji se primjenjuje u pojedinim ili ne u pojedinim nego u tzv. prekograničnim situacijama odnosno prekograničnim slučajevima. Ovdje treba naglasiti i to da pravo na naknadu ostvaruje žrtva i da je to precizno propisano ovim zakonom i državljani Republike Hrvatske ali i državljani članice Europske unije uz uvjet prebivališta bilo u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od zemalja članica Sam postupak, on je uistinu specifičan i razliku je se od svih drugih sličnih postupaka. Pokreće se pisanim zahtjevom prema Ministarstvu pravosuđa i to u roku od 6 mjeseci od dana kada je počinjeno predmetno djelo. Ona mora točno taj zahtjev u formalnom smislu mora sadržavati točno zakonom definirane elemente. Međutim mišljenja sam da ovdje s obzirom na prethodne rasprave treba naglasiti dvije stvari. Prva je da izričitom odredbom zakona odnosno člankom 9. samog zakona pravo na naknadu se ne može ostvariti kada je šteta posljedica kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, prometnih delikata i dakako da na prijenos i nasljeđivanje prava na naknadu po ovom zakonu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona o obveznim odnosima. Da se ne ponavljam ja ovaj propis apsolutno u ovom smislu podržavam. Zaključno bih kazao da ovaj zakon treba upravo podržati jer njegovim prihvaćanjem Republika Hrvatska ulazi u krug onih zemalja koji dijele iste ili slične vrijednosti kada se radi o primjeni načela društvene solidarnosti. Dakle društvene solidarnosti prema pojedincima koji su žrtve specifične vrste kaznenih djela dakle specifičnog kaznenog djela koje se događa u specifičnim uvjetima kaznenih djela nasilja počinjenih sa namjerom. Shodno svemu izloženom ja dakako ovaj propis podržavam. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Nema više prijavljenih za pojedinačnu raspravu od 10 minuta. Ima jedna prijava Klub SDP-a, završna riječ. U ime Kluba zastupnika Ingrid Antičević-Marinović, 5 minuta. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Kad sam govorila u ime Kluba i kada sam napomenula kako je mala naknada štete koju bi država priznavala oštećenicima tj. žrtvama bila sam upozorena evo od prethodnog govornika mog uvaženog kolege Emila Tomljanovića koji je lijepo rekao ali kolegice ne radi se ovdje o naknadi štete. Ovdje se radi o naknadi. On je u pravu. On je u pravi ali Vlada onda nije u pravu jer iako je davno zabranjeno čarobiranje kao nešto štetno ali ne može se iščarobirati nakon što smo donijeli Europsku konvenciju o naknadi štete. Tu naknadu štete samo zato što ne želimo obeštetiti žrtvu u onom punom iznosu i po europskim načelima odnosno sada našim zakonskim načelima jer smo mi zakonom prihvatili tu konvenciju za koju vrijedi onda apsolutno kao pozitivno naše pravo e sada tu naknadu štete jer nemamo novca a želimo figurirati da nešto dajemo sada to pretvaramo ovdje kao čarobnjaci i magičari kao vlasti se neće dosjetiti da smo mi tu naknadu štete pretvorili ovdje u naknadu. Ali to onda nije primjena Europske konvencije o naknadi štete. Jer Europska konvencija govori o naknadi štete. Načela govore o naknadi štete. Predlagatelj u direktivama u ocjeni stanja govori o naknadi štete, govori o načelima o naknadi štete. I onda se u tom zakonu odjedanputa šteta nestala, izrodila se u naknadu i budi sretan da si dobio i to. I točno je što je rekao kolega Tomljanović razlika je između štete i naknade. Naknada ne ide po onim načelima kojima sam ja govorila u dobroj vjeri da je primijenjena Europska konvencija i da mi na temelju te Europske konvencije što smo se zakonom obvezali donosimo takav takav zakon. Što kaže Europska konvencija odnosno kaže Zakon o potvrđivanju te Konvencije koji smo nedavno donijeli. Molim vas lijepo to vam stoji evo ovdje po, predlagatelj sam piše u, na stranici 5. Trebaju u zakonu biti primijenjena koja načela? Načelo naknade štete i to ovisno o konkretnom slučaju treba obuhvatiti barem izgubljenu zaradu po naknadi štete a ne po vašoj milosti naknade nego naknade štete, naknada šteta. Primjerice ako je ubijen čovjek od 30 godina znamo kako se izračunava naknada štete za izgubljenu zaradu pod pretpostavljenim životom koliko će, radnim vijekom koliko će živjeti i prosječnu plaću koju će ostvariti. A to nije gospodo draga 35 tisuća kuna. Jer za, koliko god je radnik kod nas slabo plaćen nema tog radnog mjesta odnosno koje je plaćeno tako slabo gdje je ubijen mladi čovjek. Dakle suprotno načelima, protivno načelima. Isto tako i za izgubljenu zaradu odnosno za uzdržavanje. Za uzdržavanje imaju pravo nasljednici dakle svi ovi koji su krugom obuhvaćeni a doduše puno ih je eliminirano, to sam već rekla prije pa da se ne ponavljam. Ali jednako tako pravo na uzdržavanje pravo na uzdržavanje imaju dakle te osobe ne po milosti, nego točno se zna kako se izračunava izračunava uzdržavanje onaj koji je do sada primao. Može biti isplaćeno jednokratno u kapitaliziranom iznosu, ali onda je to ogroman iznos. Treba ga izračunati, a ne toliko da maksimalno prijeđe, odnosno dosegne 70000 kuna. Direktiva, odnosno načela u toj, u Europskoj konvenciji, odnosno u zakonu o našem potvrđivanju te konvencije izrijekom stoji da se može označiti gornji iznos. Ali znamo kako se dolazi do gornjeg iznosa. Ovo bi nešto bilo prihvatljivo da se radi o naknadi, ali ovo nije Zakon o naknadi koji smo nekada donijeli kako bi ispravili koliko takve nepravde o oduzetoj imovini za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili zakon koji je supstituirao nekadašnju onu odredbu suspendiranu iz Zakona o obveznim odnosima, zakona kojeg počine, odnosno protiv terorističkih akata i dijela koje počine naše vojne i redarstvene snage. Tu je govora o naknadi. Tu nema prave pravične, Ali to nije slučaj ovdje. Vi onda niste. Vi ste onda ovdje oprostite na izrazu podmetnuli ovdje kukavičje jaje, jer ovdje se ne radi o naknadi štete nego o naknadi. Da je riječ o naknadi onda bi se mi mogli složiti. Mi bi mogli politički govoriti dajte više i tako, a vi biste imali pravo o tome odrediti naknadu. A ovdje ste vi pod firmom, odnosno pod europskom konvencijom tobože da je poštujete i donijeli smo zakon ovdje naknadu štete pretvorili u Zakon o novčanoj naknadi, a ne o naknadi štete i time u biti izigrali i europsku konvenciju i zakon naš o potvrđivanju konvencije. Ovdje onda nema mjesta oznaci P.Z.E. Mi taj zakon možemo reći još nemamo niti raspravljamo Dakle, ozbiljno treba razmisliti o ovim stvarima i ovo je možda tek zrelo za nekakvu prethodnu raspravu, pa evo predlagatelj dajmo mu nešto vremena pa možda i kraćeg da se ovo popravi. On se može vrlo i brzo popraviti. Ovo je mali zakon. Ako ima dobre volje i ako zaista želite imati efikasan zakon, odnosno ovo će nas naći kad dođemo u Europsku uniju. A zašto bi fingirali da imamo nešto. Budimo pošteni prije svega prema sebi i otvorena čela … …/Upadica Hvala lijepa. Želi li predstavnica predlagatelja uzeti riječ? Državna tajnica Tatjana Vučetić. Hvala gospođo potpredsjednice. Prije svega, željela bih se zahvaliti svim sudionicima na današnjoj raspravi i još jedanput istaknuti da je ovo veliki iskorak u Republici Hrvatskoj, jer se ovim zakonom apsolutno prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu daje mogućnost oštećeniku i žrtvi da dobije novčanu naknadu kada je kod počinjenja kaznenog djela nepoznat počinitelj ili je lošeg imovnog stanja, odnosno i onda. Pravilno su istaknuli saborski zastupnici da se ovdje ne radi o naknadi štete u onom klasičnom smislu te riječi, jer država u ovom slučaju nije štetnik. Država nadoknađuje novčanu naknadu, a oštećenik i dalje ima apsolutno pravo da u kaznenom postupku ili posredno u parničnom postupku imovinsko-pravnim zahtjevom ostvaruje pravu imovinsku materijalnu i nematerijalnu štetu. Dakle, još jedanput želim napomenuti da je donošenje ovog Zakona o novčanoj naknadi doneseno na temelju načela solidarnosti i pravičnosti i da stoga nije riječ o naknadi štete u klasičnom pravnom smislu te riječi. Željela bih se još možda osvrnuti na par stvari koje su rečene vezane uz iznose koji su utvrđeni zakonom. Kad se stvarao prijedlog o ovom zakonu, onda su se napravila kompletna komparativna analiza svih članica Europske unije koje imaju ovakav zakon i moram reći da recimo Republika Slovenija ima niže utvrđene iznose, a većina drugih zemalja tu negdje kao i Republika Hrvatska u ovom prijedlogu. Dakle, nismo ispod nekakvog standarda koji je utvrđen. I naravno, treba uvijek istaknuti da sve to ovisi o standardu pojedine države. Zašto kaznena prijava kao element dovoljan za utvrđivanje da li netko ima pravo ili ne na ovu novčanu naknadu. Pa i tu smo se vodili komparativnim prikazom u svim zemljama država, članicama Europske unije koje imaju taj zakon. Dakle, sve zemlje osim Bugarske imaju kaznenu prijavu kao dovoljan polazni element za prihvaćanje, za podnošenje zahtjeva za kaznenu prijavu. Zašto ne kaznena djela iz domene sigurnosti prometa na cestama? Radi toga što ih konvencija ne predviđa kao mogućnost, a isto tako zato što su regulirana drugim pravnim propisima. I na kraju željela bih reći da ćemo o svim amandmanima kao i o prijedlozima do izglasavanja zakona voditi računa i uvrstiti

To je jedan drugi institut koji mi često poistovjećujemo sa kaznenom prijavom. Kod nas svaka osoba može podnijeti kaznenu prijavu. To je bitno različito i možete zamisliti situaciju da dvije osobe koje su se potukle imaju teške tjelesne povrede. Nesumnjivo jedna je žrtva, a jedna je napadač. A tko će to utvrditi? I one će obje prijaviti policiji da su žrtve i vi ćete, i država će, možete li zamisliti u koju suludu situaciju stavljate državu poslije, da će morati isplatiti i jednoj i drugoj osobi, jer obje su prijavile kazneno djelo i teško tjelesno su povrijeđene.